I sada prelazimo na treću točku dnevnoga reda, a to je - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog ste primili poštom. Kod odlučivanja dnevnog reda uvažili smo prijedlog predlagatelja da se rasprava provede u hitnom postupku. Po Poslovniku, kao što nam je poznato, to objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu o ovom zakonu dosada su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj. Izvješća sa sjednica odbora smo primili. Amandman je podnio Odbor za zakonodavstvo. Kao predstavnik predlagatelja ovdje je državni tajnik uvaženi Josip Kraljičković. Želi li on u ime predlagatelja uzeti riječ? Izvolite državni tajniče. Josip** Gospodin predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana saborske zastupnice i saborski zastupnici. Imam zadovoljstvo i čast da u ime Vlade RH kratko obrazložim prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje. i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje stupio je na snagu 2009. godine, a donošenjem podzakonskih propisa tijekom 2010. godine uspostavljena je njegova puna primjena. Razlog za donošenje predloženih izmjena i dopuna ovoga Zakona u prvom redu odnose se na operativna iskustva do kojih je došlo tijekom razdoblja primjene. Manjkavosti koje koncept skladišnice čine teže prihvatljivim svim sudionicima znatne su budući se tijekom 2010. godine u sustav uključilo samo 7 ovlaštenih skladištara s ovlaštenim kapacitetom 68 tisuća tona, danas ih imamo 9, a imaju također samo 74 tisuće tone ovlaštenih kapaciteta. Iako u Hrvatskoj raspolažemo sa dovoljno, preko 2 milijuna 600 tisuća tona kapaciteta skladištenja adekvatnim za žitarice i uljarice, a ovlaštenim skladištarima je tijekom 2010. izdano svega 25 skladišnica, ukupna minimalna vrijednost je 2,5 milijuna kuna. Dok se u sustavu kreditiranja u zalog skladišnice uključila samo jedna poslovna banka koja je za pojedine pravne osobe odobrila kredit uz zalog na skladišnici. Sustav kreditiranja u zalog skladišnice najviše može i mora koristiti proizvođačima koji bi temeljem takvog zaloga rješavali pitanje osiguranja sredstava kroz kredite koji su nužni za financiranje proizvodnje, prije svega za obrtna sredstva, a na način da kroz financijsko kreditiranje temeljem zaloga na robi sebi osiguraju obrtna sredstva, odnosno da budu u prilici da sami odaberu trenutak prodaje svojih proizvoda. To znači da je funkcioniranje ovog sustava važno jer kvalitetno omogućava stvaranje određenog tržišta, odnosno odnosno omogućuje stvaranje tržišno konkurentnog sustava koji bankama daje sigurnost da proizvođačima omogućuje pristup do neophodnih obrtnih sredstava, dakle objema stranama daje poticaj da se u taj sustav uključe. Znači, provedbom dosadašnjeg Zakona uočili smo te manjkavosti i zbog toga se predlažu ovi prijedlozi i predlažem da ih se prihvati. To znači da ćemo usvajanjem i izmjenom i dopunom ovoga zakona omogućiti prvo ojačati ulogu vjerovnika u kreditiranju temeljem zaloga na … koja postaje vrijednosni papir i služi kao jamstvo kod ostvarivanja kredita i pozajmica. Drugo, olakšati i ubrzati prodaju skladišnice i prodaju robe založene skladišnicom. Treće, utvrditi ulogu ovlaštenog trgovca nove sastavnice unutar ovoga koncepta bitne za obavljanje prodaje u slučaju kada vjerovnik nije u mogućnosti naplatiti svoje potraživanje u novcu. Četvrto, osigurati da se način prodaje založene robe odvija oglašavanje javne prodaje po javnoj objavljenoj početnoj cijeni. I peto, riješiti postupanja u slučaju žalbe na rješenje o oduzimanju ovlaštenja a na način da se o ovim o ovim upravnim stvarima primjenjuju postupci usklađeni sa postupcima prema Zakonu o općem upravnom postupku. I na koncu … gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora u ime Vlade izjavljujem da prihvaćamo predložene amandmane.

Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Ne. Prelazimo onda na raspravu po klubovima. Prvi klub HNS HSU i uvaženi kolega zastupnik Zlatko Koračević. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. O skladišnici kao vrijednosnom dokumentu danas raspravljamo već 3 puta u Hrvatskom saboru. Priča traje već 3 godine, prva ideja je bila 2008. Kada smo dobili u prijedlogu Kluba HDZ i HSS-a i to po hitnom postupku a Vlada je to pretvorila u redovnu proceduru prijedlog zakona o skladišnici za žitarice i industrijsko bilje, završilo je prvo čitanje, međutim, Konačni prijedlog nismo nikada više dobili u Saborske klupe, znači priča je počela 2008. Godine. 2009. 24. 6. Po hitnom postupku usvojen je na Prijedlog Vlade usvojen je Zakon o uskladištenju i skladnišnici za žitarice i industrijsko bilje i provedbeni propisi nužni za provedbu i operacionalizaciju tog prijedloga zakona donesenog 2009. Doneseni su 2010. Godine. Drugim riječima, do danas koji su efekti ovog trenutno važećeg Zakonskog prijedloga, nema potrebne naglašavati jer oni su nikakvi. Gotovo nikakvi s obzirom na one potencijale koji su bili definirani u obrazloženju Prijedloga zakona i Kluba HDZ-a i HSS-a 2008. Godine i u Prijedlogu Vlade 2009. Godine kojega smo svi u Saboru podržali. Sama svrha skladišnice je da poljoprivredni proizvođači svoju robu mogu uskladištiti u licenciranim skladištima, ali ono što je ključno i važno da dobe dokument dokument s kojim u banci mogu osigurati potrebna sredstva bilo obrtna, bilo za pripremu nove sezone i jedna vrlo dobra ideja, izuzetno potrebna, unazad tri godine nije profunkcionirala i drugim riječima sve što se na tu temu radilo do danas radilo se na nivou pisma namjere ili bolje rečeno ljudi imate taj dokument, imate tu mogućnost međutim, u provedbi nemate ništa. Naime, razlog zbog donošenja ove zadnje verzije je vrlo jednostavan. Dogovor između ministarstva i banaka gdje su banke vrlo jasno rekle, koje uvjete mora Zakon zadovoljiti ili koje sve uvjete mora propisati ili koji uvjeti moraju biti zadovoljeni a da bi banke bile spremne ući u kreditiranje poljoprivredne proizvodnje temeljem skladišnice. I sada pitanje nas iz Kluba HNS HSU-a zašto se nije sjelo sa bankama 2008., zašto se nije sjelo sa bankama 2009. Zašto se nije sjelo sa bankama 2010. Sjelo Sjelo se tek 2011. Godine. Mi u Klubu HNS HSU-a smatramo i tvrdimo da je to neodgovorno prema poljoprivrednim proizvođačima, obećavati, davati mogućnost koju oni ne mogu koristiti jer da su je mogli koristiti oni bi ju koristili. Da se mogao zakon konzumirati mi ne bi danas imali ove izmjene, ali jednoj dobroj ideji, potrebnoj ideji raspravljamo već tri godine. Smatramo to neodgovorno prema poljoprivrednim proizvođačima i jedna od vrlo neodgovornih neodgovornih poteza ministarstva prema poljoprivrednim proizvođačima. Posebno u ovom trenutku kada poljoprivredni proizvođači ne mogu naplatiti i ono što im je vlada Republike Hrvatske obećala, preuzela obvezu. Sigurno da bi u ovom trenutku ovaj dokument, da je operativan, tim ljudima koristio. Drugo, kada će naši poljoprivredni proizvođači moći koristiti skladišnicu kao vrijednosni dokument, tek sljedeće godine. MI Zakon donosimo sada u listopadu, do konca mjeseca biti će objavljen u Narodnim novinama. U članku 19. Propisano je da ministarstvo provedbene propise donosi u roku 90 dana, znači studeni, prosinac, siječanj, drugim riječima moći će to koristiti tek u veljači. Za sezonu ovogodišnju sezonu, zaboravimo i treba jasno i glasno ljudima reći da skladišnicu kao dokument osim u onim bankama koje su to priznale a to je zanemariv i iznos i zanemariva količina temeljem starog Zakona jednostavno neće moći koristiti, to treba ljudima jasno i glasno reći, za sezonu ili za poljoprivrednu proizvodnju u 2011. Ovaj zakon neće imati učinka, imati će za proizvodnju 2012. I to je dobro, bolje ikada nego nikada. Moje pitanje na Odboru za poljoprivredu kada smo raspravljali o ovom prijedlogu zakona bilo je, naime imamo navedeno je koliki broj imamo licenciranih skladišta što je u svakom slučaju dobro, da se ne ponovi priča Đakovštine, da se ne ponovi nešto što se desilo u Đakovu pogubno za sve one poljoprivredne proizvođače koji su jednostavno vjerujući sustavu ostali bez svoje zarade i imovine, a to je teritorijalna pokrivenost sa ovlaštenim skladištima. Jer ako nekoga dovodimo u situaciju da 100, 150, 200 km mora voziti svoje žito, da bi iskoristio tu mogućnost, onda mi tim ljudima nismo napravili ništa. Čija je to obveza? To je obveza ministarstva da vodi računa o teritorijalnoj rasprostranjenosti ovlaštenih skladišta. Ja se nadam, taj odgovor nisam dobio, ali nadam se da ministarstvo o tome vodi računa. I na kraju čitav ovaj tok i ne samo da operacionalizacijom jedne mogućnosti koja se zove skladišnica, nego ukupnim ukupnim odnosom prema poljoprivrednoj proizvodnji i poljoprivrednim proizvođačima, a koje ne treba posebno argumentirati ni dokazivati, to je evidentno i vidljivo, ja bih to usporedio s jednom Churchillovom definicijom, makar je neumjesno spominjati Churchilla kada govorimo o efikasnosti vođenja naše poljoprivredne politike koji veli, definicijom hrabrosti, koji kaže: "Hrabrost je srljati iz neuspjeha u neuspjeh bez gubljenja entuzijazma". Skladišnica je primjer da srljamo iz neuspjeha u neuspjeh

ispravlja nešto što je do sada bilo na nivou pisma namjere, dosadašnji Zakoni o skladišnici, a drugo, otvara se mogućnost da poljoprivredni proizvođači sljedećoj godini pored ostalih vrlo konkretnih i vrlo jasne podrške će moći koristiti i taj dokument u spašavanju svojih poljoprivrednih gospodarstva i situacije u koju su dovedeni ne svojom krivicom. Evo čuli smo kako to Churchill pa mi ćemo nastaviti u 15,00 sati. Na redu je klub SDSS-a i uvaženi zastupnik Mile Horvat, a do tada pauza.